Idemo na slijedeću točku – - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 393 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koje su proveli odbori za zakonodavstvo, pomorstvo, promet i veze i lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo, Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. Državni tajnik u MINistarstvu mora, prometa i infrastrukture Branko Bačić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvažene gospođe i gospodo zastupnici. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu mijenja zakon koji je donesen 2006. godine i čija je osnovna novina bila uvođenje instituta koncesioniranja linija u javnom obalnom linijskom pomorskom prometu i to na način da se putem javnog natječaja izjednačavaju uvjeti pristupa tržištu svim hrvatskim brodarima, neovisno o strukturi vlasništva sa ciljem liberalizacije tržišta u sustavu povezivanja hrvatskih otoka s kopnom i otoka međusobno. Tim istim zakonom je osnovano regulatorno tijelo, agencija kao neprofitna pravna osoba čija je prvenstvena zadaća provođenja natječaja, odnosno koncesioniranja pojedinih linija, zatim adekvatno praćenje kvalitete obavljanja usluga prijevoza, regulacija cijena javne usluge, te nadzor nad troškovima čime se postiže provedba načela transparentnosti u trošenju proračunskih sredstava, državnih potpora za pokrivanje gubitaka nerentabilnih linija kojima se povezuju hrvatski otoci. Svi poslovi u svezi davanja koncesija prvenstveno su stručno tehničke naravi i isti zahtijevaju dnevnu kontrolu i nadzor nad brodarom koji je dobio koncesiju, a u prvom redu radi provjere, odnosno kontrole sredstava državnog proračuna. U svom dosadašnjem radu sama agencija koja praktično i provodi postojeći Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu uspješno obavlja ove poslove, a i iz razloga jer je upravno vijeće agencije sastavljeno od predstavnika Vlade, predstavnika brodara, predstavnika sindikata i gospodarske komore čime se praktično u radu same agencije, koja taj zakon provodi, očituje tripartitnost u donošenju bitnih odluka kojima se praktično zadire u ovaj važan segment pomorskog gospodarstva. Sama agencija je temeljem postojećeg zakona provela natječaj i koncesionirala je 20 linija, a kako je Vlada svojom odlukom utvrdila da postoji 56 državnih linija koje povezuju hrvatske otoke, preostalo je koncesionirati još 36 linija, a koje ćemo koncesionirati, odnosno koje će sama agencija koncesionirati nakon što ako zakon usvoji ovaj zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu. Inače da slikovitije prikažem značaj i važnost ovog linijskog i povremenom obalnog pomorskog prometa želim istaknuti kako je u cjelokupnom prometu u prošloj godini prevezeno oko 12 milijuna putnika i oko 3 milijuna vozila. Praktično je to povećanja 3% u odnosu na 2007. godinu. U 2008. godini ono što je bitno za istaknuti jest da je povećan sam opseg plovidbe, da su uvedeni novi plovidbeni pravci prema hrvatskim otocima te da je povećan broj dodatnih polazno povratnih putovanja dnevno za ukupno 100 tisuća nautičkih milja. A da pokažem što tih 100 tisuća nautičkih milja znači, to je otprilike 12 povratnih putovanja između Splita i New Yorka. Dakle toliko je u 2008. godinu u odnosu na 2007. godinu povećan broj polazno povratnih putovanja sa hrvatskim otocima, odnosno koje su služile u funkciji povezivanja hrvatskih otoka. Za cjelokupni taj sustav pomorskog povezivanja hrvatskih otoka u 2008. godini izdvojeno je 437 milijuna kuna, a planirana proračunska sredstva u 2009. godini iznose 417 milijuna kuna. Ovim izmjenama zakona u prvom redu želimo postojeći zakonom uskladiti sa donesenim Zakonom o koncesijama koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine, te je praktično donošenje toga zakona zahtjeva i izmjenu ovog Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu. Prijedlogom ovog zakona stoga su brisane sve stavke koje su bile u suprotnosti sa Zakonom o koncesijama i na taj način predložene su zakonske pretpostavke za davanje novih koncesija, odnosno za raspisivanje natječaja na preostalih 36 linija koje povezuju hrvatske otoke. Drugi razlog zakona jest usklađivanje, dakle terminološko usklađivanje između ovog zakona i Zakona pružanja usluga u turizmu. I treći bitan razlog svakako urediti ona pitanja koja su se u provedbi postojećeg zakona ukazala nedovoljno dobrim rješenjima pa smo onda jasno iskoristili priliku izmjene zakona kako bi ta nedefinirana ili ne najbolja rješenja mogli sa ovom izmjenom zakona u cijelosti uskladiti. To se prvenstveno odnosi na definiranje obavljanja prijevoza u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, kao i mogućnost zamjene broda za vrijeme trajanja same koncesije. Dakle, predlažemo da Hrvatski sabor upravo u ovakvom tekstu kakvog ga je predložila Vlada i prihvati ove izmjene zakona koje ponavljam u najvećoj mjeri se mijenja zbog usklađivanja sa Zakonom o koncesijama. Hvala. Hvala. Odbor za zakonodavstvo, pomorstvo, promet i veze, lokalnu i područnu samoupravu. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Gari Cappelli.

gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, ravnatelju. Dakle, Sabor Republike Hrvatske 10. ožujka 2006. donio Zakon o prijevozu linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu kao ključnu osnovu za dugoročno rješavanje pitanja povezanosti otoka s kopnom, a sve u cilju stvaranja boljih uvjeta života na otocima i poticanja njihovog razvoja. Osnovni cilj ovog zakona bio je gospodarski razvitak otoka i stvaranja potrebitih infrastrukturnih i drugih preduvjeta za razvoj otoka s kontinuiranim i redovitim prijevozima brodovima odgovarajućeg kapaciteta i vrste. U 2008. godini prevezeno je kao što smo čuli preko 12 milijuna putnika u pomorskom putničkom prometu na Jadranu i oko 3 milijuna vozila što predstavlja povećanje u odnosu na 2007. za nekih 3%. U 2008. godini povećan je opseg i plovidbe, uvedeni su novi plovidbeni pravci prema pojedinim otocima što je uvjetovalo da je broj dodatnih putovanja povećan i također i u miljama, ali i u broju vožnja u odnosu na prethodne godine. Proračunskim sredstvima subvencionira se odražavanje linijsko pomorskog prometa za što je u 2007. godini utrošeno negdje oko 371 milijuna kuna, a u 2008. 436,8 milijuna kuna, a za ovu godinu predviđena su sredstva u iznosu 417 milijuna kuna. U 2008. godini donesen je Zakon o koncesijama kojim je uređen postupak davanja i prestanka koncesije te pravna zaštita. Prema njemu na davanje koncesije poslije 1. siječnja 2009. godine primjenjuje se postupak davanja koncesija propisano tim zakonom tako da je nužno što prije usuglasiti ova dva zakon. Usklađivanje zakona o kojem danas raspravljamo sa Zakonom o koncesijama izvršeno je na način da u prijedlog zakona nisu unesene, odnosno prepisane odredbe Zakona o koncesijama, već su u prijedlogu zakona izmijenjene odnosno izbrisane odredbe koje su uređene Zakonom o koncesijama ili upućeno na njihovu primjenu. Prijedlogom zakona ujedno su uređena i pitanja za koja su u dvogodišnjoj primjeni zakona uočilo da nisu u cijelosti uređena ili da ih treba na drugi način ili jasnije propisati. Budući da javni obalni linijski pomorski prijevoz doista jedna specifična djelatnost bilo je potrebno normirati i definirati situacije izvanrednih okolnosti uslijed kojih može doći do nemogućnosti daljnjeg obavljanja prijevoza, bilo radi nemogućnosti na strani brodara, koncesionara ili nekih drugih okolnosti kao što je rekonstrukcija mosta, luka ili sličnih događaja. Dakle, sustav obalnog linijskog prijevoza se mora kontinuirano obavljati jer svaki njegov prekid dovodi do odsječenosti, odnosno nepovezanosti otoka s kopnom. Upravo radi toga davatelj koncesije mora imati u takvim izvanrednim okolnostima mogućnost da ugovori obavljanje privremenog prijevoza bez provođenja dugotrajne procedure izabiranja koncesionara pute javnog natječaja i slično. A samo isključivo za vrijeme dok takve okolnosti traju. U protivnom bi došlo do pada sustava povezivanja otoka s kopnom što bi dakle u konačnici i rezultiralo dalekosežnim posljedicama. Upravo iz razloga racionalizacije na pojedinim linijama može se dozvoliti da se i u zimskom periodu prijevoz obavlja brodom manjeg kapaciteta što rezultira daleko smanjenim trošenjem proračunskih sredstava, ušteda troškova za gorivo, posadu i sve ono drugo što ide u te troškove. A isto ne utječe na kvalitetu i redovno obavljanje prijevoza. Troškovi se u tom slučaju obračunavaju prema stvarnim troškovima zamjenskog broda. U svim dakle navedenim situacijama ne bi moglo doći do održavanja sustava javnog prijevoza bez instituta zamjene brodova kada za isto postoje izrazito opravdani razlozi. Uvođenjem mogućnosti zamjene brodova olakšava se postizanje najvažnijeg cilja a to je efikasna organizacija i konstantno održavanje sistema linijskog obalnog pomorskog pomorskog prijevoza što je uz nadzor nad provođenjem zakona najvažnija zadaća Agencije za linijski pomorski prijevoz kao davatelja koncesije za državne linije. Regulatorno tijelo dakle kao što je Agencija za obalni linijski i pomorski promet nemaju ni mnogo veće i razvijenije pomorske zemlje a njezina glavna zadaća jest nadzor nad kvalitetnim korištenjem sredstava koje Republika Hrvatska izdvaja za održavanje pomorskih veza otoka s kopnom u današnjem radu agencija je tu zadaću sigurno obavila vrlo kvalitetno. Prvi a ujedno i najznačajniji posao agencije bilo je raspisivanje javnih natječaja i dodjela koncesija na prvih 13 brzobrodskih i jednoj klasičnoj brodskoj liniji. Tim je velikim djelom i ostvaren jedan od ciljeva liberalizacije u obalnom linijskom pomorskom prometu a to je poticanje hrvatskih brodara da sudjeluju u održavanju tog važnog sustava koji je do sada počivao na Jadroliniji a i da se stvore uvjeti za ravnopravnu tržišnu utakmicu za vrijeme kada Hrvatska bude članica Da zaključim, kako se na postupak davanja koncesije od 1. siječnja 2009. godine primjenjuje Zakon o koncesijama nužno je bilo iz iz zakona brisati sve odredbe koje su suprotne Zakonu o koncesijama i na taj način stvoriti zakonske pretpostavke za davanje novih koncesija na linijama koje još nisu koncesionirane. Osim toga, cjelovito je uređeno i pitanje izvanrednih okolnosti te otvorena mogućnost zamjene brodova za vrijeme trajanja same koncesije kada za to postoje opravdani razlozi i to ne utječe na kvalitetu i redovito obavljanje javnog prijevoza na određenoj liniji. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom prometu. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Zvonimir Puljić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, gospođe i gospodo zastupnici. Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu donesen je 2006., izmijenjen 2009. radi usklađenja sa izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj odnosno regionalnoj samoupravi. Naime, do tada je davatelj koncesije za županijske odnosno lokalne linije bilo poglavarstvo županijsko, gradsko odnosno općinsko a od tada do danas to su županijska skupština, gradsko ili općinsko vijeće. Ovim zakonom stvoren je novi sustav javnog obalnog linijskog pomorskog prometa odnosno pravni okvir za njegovo nastajanje i primjenu u kojem je otvorena mogućnost tržišta i konkurencije u obavljanju ove javne djelatnosti u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske. Time se htjelo i postiglo bolju i redovitu povezanost naseljenih otoka s kopnom i otoka međusobno s dnevnim vezama u oba pravca s čime su ostvareni bolji životni uvjeti za stanovnike otoka i osnažila mogućnost otočnog razvitka. Da bi to bilo moguće predviđene su potpore brodarima jer bez toga ne bi bilo moguće osigurati kontinuitet i redovitost javnog prijevoza na određenim linijama uz unaprijed određene cijene prijevoza, kvalitetu prijevoza sa dodatnim uslugama i to brodovima odgovarajućeg kapaciteta i vrste. Davanjem koncesija temeljem kojih se danas obavlja ova javna djelatnost uz Jadroliniju najvećeg putničkog brodara na Jadranu u vlasništvu Republike Hrvatske interes su našli i privatni brodari pa su koncesionirali do danas 16 brzobrodskih linija, dvije brodske linije i jednu trajektnu liniju. Subvencije iz državnog proračuna za održavanje pomorskog prometa koje je kao što sam već naveo zbog nedostatne profitabilnosti nužno financirati odnosno poduprijeti iz proračuna iznosile su 371 milijun kuna u 2007. a 436 milijuna u 2008. 2009. planirani su iznosi od 417 milijuna kuna. Zakonom su propisani uvjeti i način obavljanja prijevoza, odnosno uvjeti za davanje koncesije a sam postupak je detaljnije uređen Uredbom o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu. Zakonski prijedlog koji je danas pred nama sa konačnim prijedlogom zakona predlaže se radi usklađivanja sa Zakonom o koncesijama donesenim 2008. Usklađivanje je u ovom zakonskom prijedlogu izvršeno na način da su u prijedlogu brisane odnosno izmijenjene odredbe koje su uređene spomenutim Zakonom o koncesijama ili je upućeno na njihovu primjenu. U slučajevima kad je Zakon o koncesijama predvidio da se neko pitanje može urediti posebnim propisom u predloženim izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu to je i učinjeno ako je ocijenjeno potrebnim. Također su uređena i pitanja koja su kroz dvogodišnju primjenu dosadašnje zakonske prakse uočena da trebaju dopunu, jasniji ili drugačiji način uređenja. Takova pitanja koja uređuje ovaj prijedlog izmjena i dopuna su pitanje izvanrednih okolnosti te mogućnost zamjene broda za vrijeme trajanja koncesije. Smatram da je hitni postupak opravdan jer su nove koncesije za javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu mogu početi davati tek nakon usklađenja ovog zakona sa Zakonom o koncesijama. I zato ću podržati ovaj zakonski prijedlog. Hvala. Gospodin zastupnik Jerko Rošin. Izvolite. **Rošin, Jerko (HDZ)** Hvala. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, gospodine ravnatelju, kolegice i kolege. Ponovno me sa svojom raspravom ovaj put o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o linijskom i povremenom obalnom prometu. Ovaj zakon Ovaj zakon je tek neka formalnost iako ima zadatak uskladiti se sa drugima ali Zakon o linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu izuzetno je važan za Republiku Hrvatsku zbog onoga što Hrvatska ima a to je puno mora i preko tisuću otoka. Prema tome, pomorski promet je izuzetno važan za život hrvatskih građana. I nekad je pomorski promet bio važan ne samo zbog veze do otoka, bio je važan i za povezivanje gradova i mjesta uzduž obale od jedne granice do druge granice, nije bilo niti magistrale i drugo je sve ovisilo o brodovima. Naravno, izgradnjom novih cesta mnoge su linije otpale postale su nepotrebne, a ne samo na kopnu nego i na otocima. Uvođenjem trajekata i automobila, izgradnjom cesta po otocima stvari su se promijenile. No još uvijek postoji ono stalno i vječno trojstvo putnika, brodova i luka. Ima li dovoljno putnika, ima li dovoljno brodova, ima li luka u koje bi brodovi pristali.

jesam dobro rekao? To je jedna rečenica koja kaže ne treba brod do Milne jer nema putnika. A ima jedna druga rečenica, nema putnika jer nema broda. Dakle, ono nema broda jer nema putnika ovisi o tome gdje stavite jer, problem će biti riješen. U svakom slučaju, onaj veliki dio uzdužnog prometa i veliki dio prometa do otoka je riješen, dijelom kažem izgradnjom magistrale, sada i autoceste, dijelom uvođenjem trajekata i cesta po otocima, ali ono što je ostalo još uvijek ne nedovoljno, nego vrlo malo riješeno, to je pitanje veza među otocima. To se pokazuje svake godine kao izuzetno važno, naročito u segmentu turizma, mada naravno i u tome je već učinjeno puno. Ali ja bih htio iskoristit prigodu govoreći o ovom zakonu da spomenem neke teme i zbog javnosti i zbog briga i napomena da se na tome poradi više. Gospodin državni tajnik je kazao 12 milijuna putnika u prometu što je izuzetno velika brojka. Mogu kazat da gotovo 1/3 te brojke je u splitskoj luci u međunarodnom i lokalnom prometu, dakle gotovo 1/3, koliko to ima izuzetno veliki značaj. Ali, broj putnika bi se možda i povećao kad bi opet bilo ono više brodova, jer na putu recimo, Milna na Braču je na putu da bi došli i do Šolte i do Hvara i do Visa, do Korčule i Lastova. I dakle, izgradnjom jednoga maloga mola negdje na putu, tamo bi se taj broj veza među otocima bitno povećao, a i vremenski smanjio. Zašto to govorim? Zato što možda neke pruge nisu toliko rentabilne u nekome velikom brodaru, ali su možda nekom manjem brodaru ili kad bi se međusobno povezivale luke, mogao postat itekako interesantan posao. Dakako, na tom putu ako stanujete, ako imate kuću u Starigradu onda vam je ulaz na Kuminarsku luku vam produžava put do Starigrada za 20 minuta, ali isto tako bi mogli povećati jednim brojem putnika koji bi se iskrcali u Milni ili bi se u Milni ukrcali prema natrag. Ova Vlada je učinila strahovito puno i otoke i za povezivanje otoka i sa kopnom i za povezivanje otoka međusobno. Imamo puno primjera koji to dokazuju. Spomenuo sam već jedanput koliko je mol, novi mol, mol … /Govornik se ne razumije./… promijenio uopće uvjete stanovanja u Rogaču, učinjeno je isto tako novo pristanište, novi mul ili dio luke u Sumartinu, ali još uvijek nije toliko u funkciji zato što u Makarskoj nije istodobno riješen. Dakle, potrebno je i tamo napravit da bi brodovi mogli ići. Sve to skupa stvara posao sa što više koncesionara koji bi mogli preuzet linije i zato usklađenje ovog zakona sa Zakonom o koncesijama je izuzetno važno da bi se otvorila vrata tako mogućem prometu, ne samo u pravnom smislu regulacije, nego i otvaranje šansi da se koncesionari pojave. Zahvaljujući tim izuzetnim naporima hrvatske Vlade koja je zaista brinula o otocima i promijenila uopće svijest življenja na otoku, povećala tu kvalitetu, standard itd., mogu kazat jedno svoje osobno zadovoljstvo da su otoci zadržali šansu da budu otoci, a da ne budu morali biti povezani mostom kao neki drugi. Znam ono, ja govorim o otocima koji su stvarno okruženi morem, a ne otoku koji je okružen kopnom, kao što ih imamo dva, jel tako. U svakom slučaju onih 100 tisuća milja skoro šta je gospodin Bačić kazao, pokazuje koliko je više toga odvoženo, što znači koliko je više pruga učinjeno ili koliko je veća učestalost povezivanja otoka sa kopnom. Toliko miljaža kaže. I učestalosti i dostupnosti, ali isto tako uvođenjem i drugih koncesionara u javni promet, pokazalo se barem u prigodi koncesionara privatnog koji je vozio za Supetar, da je i cijena trajektne karte do Supetra bila manja i da se s takvom jednom konkurencijom koja se ovime omogućava i smanjuje cijena odnosno povećavaju mogućnosti i sve skupa biva dostupnije. Istodobno, Jadrolinija kao najveći linijski prijevoznik u državnom vlasništvu svaki put radi sve bolji i bolji brod, sve kvalitetniji brod, tako da je i udobnost na tim brodovima sve veća i veća i više se ne zabiva dolje u neke stive za igrat na karte, sad se može sasvim lijepo u u salonima igrat na karte. Prije su bili s pušenjem i bez pušenja, sad su sve bez pušenja, puši se samo na vanjskim palubama. Sve skupa, ta kvaliteta je sve bolja i veća, ali i brzina i ono što je izuzetno važno, bogati se struktura prijevoza do otoka tako da možete birati trajekte, brze brodove, katamarane, hidroglisere i ove koji vam omogućavaju i da brzo stignete tamo gdje ste naumili poći. Subvencioniranjem, održavanjem … /Govornik se ne razumije./… prometa je svakako izuzetno važno za istaknuti zato što se time pomaže da i one pruge koje nisu toliko rentabilne kao što je Supetar, Split, isto tako budu u opticaju, da se koriste. To se kretalo od 300 do preko 430, 440 milijuna kuna na godinu, ove godine suzu manje, ali baš gotovo suzu manje, nekih 6, 7% čini mi se, da bi se uskladilo sa ovim ako negdje oko 417 milijuna, koliko pamtim iz materijala koje sam pročitao. Svakako treba honorirat, nagradit ono što je zakonom ovim predviđeno, da se zbog izvanrednih okolnosti može uvesti i zamjena broda bez obzira na koncesiju kako je dana, jer smo svjedoci da se te stvari u životu događaju. Isto je tako važno da se u izvanrednim okolnostima može uvesti i drugog koncesionara ili drugi brod, bez dugotrajne procedure i javnog natječaja, ako to traže izvanredne okolnosti, dakle da ne podliježemo formalnosti. Dakle i zamjena broda koja u odnosu na period godine i u odnosu na potrebe prema broju putnika koji će biti prevezeni, da jedan koncesionar može imati i manje plovilo u godišnjem dobu kad prometa nema puno, a što se reducira isto tako smanjenjem troška, odnosno davanjem subvencije za to. U svakom slučaju to je vrlo racionalnije sufinanciranje nego što je bilo prije i zato je ovaj prijedlog zakona potrebno podržati, predložiti na usvajanje jer nije samo formalno usklađivanje, nego i sadržajno veliko obogaćenje linijskog pomorskog prometa. Zahvaljujem. **Šeks, Gospođa zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, poštovani kapetane, kolegice i kolege. U ožujku ove godine otoci hrvatskog Jadrana u jakoj konkurenciji prema mišljenju čitatelja španjolskog izdanja časopisa koji pripada grupi prestižnih svjetskih časopisa proglašeni su najljepšim otocima na svijetu. Evo, ovako ću početi ovu svoju raspravu. Nedavno smo na ovoj sjednici Sabora imali izvješće o učincima Zakona o otocima i vidjeli da Vlada Republike Hrvatske zajedno sa jedinicama lokalne i područne samouprave ulaže znatna financijska sredstva preko milijardu kuna godišnje, a u protekloj godini 1,7 milijardi kuna između ostalog i u modernizaciju i izgradnju državnih, županijskih i lokalnih morskih luka, pristaništa i lučica. U izgradnju i rekonstrukciju luka uloženo je 58 milijuna kuna, 436 milijuna kuna za pomorski promet, a 19 milijuna kuna u cestovni promet. Ukupno je dakle u prometnu infrastrukturu u protekloj godini uloženo 520 milijuna kuna. Prilika je ovo i spomenuti da su u proteklom razdoblju obnovljene mnoge luke i pristaništa, njih 54, prilazne ceste, ali i obnovljena flota Jadrolinije. To su bile pretpostavke i za povećan broj trajektnih linija na 56 koje povezuju 52 naseljena otoka. Sve je ovo i napravljeno u cilju povećanja lučkih kapaciteta, ali i poboljšanja kvalitete usluga. U povezivanju hrvatskih otoka s kopnom u 2008. godini glavna zadaća bila je podizanje razine i kvalitete života na otocima koju je sustav pomorskog linijskog prometa kao okosnica svih napora za poboljšanje kvalitete života na otocima dostigao upravo u 2008. godini. Po broju veza i učestalosti prometa na njima postignuta je izuzetna razina u okviru sustava, a na zadovoljstvo otočana rješavani su gotovo svi prometni problemi otoka. Uspješnosti je svakako pridonio i nacionalni brodar koji drži 90% linija koji je i za sezonu 2008. flotu pojačao sa tri moderna trajekta, a što to znači osjetili su najviše žitelji i Vela Luke i Lastova i Supetra. A za sezonu 2009. planirao je pojačati putničke teretne linije na liniji Dubrovnik – Elafiti. A sustav pomorskih veza kopno otoci daje izravan doprinos uspjehu turističke sezone i turizma u cijelosti. Tijekom cijele protekle godine, pa i u mjesecima pune sezone promet na trajektnim brodskim i brzo brodskim linijama odvijao se bez poteškoća. Nije bilo kašnjenja i zastoja, a milijuni točnije 12 milijuna putnika i 3 milijuna automobila prevezeni su bez najmanje nezgode. Sezonski karakter ove djelatnosti i specifičnosti našeg priobalja uvjetuju da je najveći broj linija, odnosno 90% linija nerentabilno što iziskuje i traži ovih 400 milijuna kuna godišnjih subvencija. Izmjene zakona u ožujku ove godine odnosili su se samo na usklađivanje sa zakonom o jedinicama lokalne i područne samouprave, a ovaj prijedlog odnosi se na usklađivanje sa Zakonom o koncesijama koji je predvidio, odnosno otvorio mogućnost rješavanja nekih pitanja posebnim propisom. Na taj način su i stvorene pretpostavke za davanje novih privremenih odobrenja na linijama koje još nisu koncesionirane. I drugi razlog je što se u dvogodišnjoj primjeni zakona uočilo da neka pitanja nisu dobro uređena te ih treba propisati ili propisati na jasniji ili drugačiji način, a posebice pitanje izvanrednih okolnosti u obavljanju prijevoza. Evo jedan veliki infrastrukturni projekt izgradnja mosta koji spaja otok Pašman i otok Ugljan je očit primjer kako kako zakonski propisi nisu lako provedivi onda kad trebaju, a život na otocima mora ići, život se odvija na otocima i prijevoz, povezivanje otoka sa kopnom mora biti uvijek, mora biti kontinuirano. Ovim zakonskim prijedlogom dobro su normirane i definirane situacije izvanrednih okolnosti uslijed kojih može doći do nemogućnosti daljnjeg obavljanja prijevoza. Dakle, dana mogućnost zamjene broda većeg manjim i manjeg većim za vrijeme trajanja koncesije kada za to postoje opravdani razlozi i to samo dok traju izvanredne okolnosti. Bitno je također istaknuti da se ovim prijedlogom daju jednake mogućnosti privatnim, ali i nacionalnom brodaru, a posebnim kriterijima osiguravaju i veći standard brodova i osigurava zaštita mora, odnosno okoliša. Navedenim izmjenama olakšava se postizanje najvažnijeg cilja, a to je efikasna organizacija i kontinuirano održavanje sustava linijskog obalnog pomorskog prijevoza uz svakako zadržavanje sigurnosti što je uz nadzor nad provođenjem zakona i najvažnija zadaća Agencije za obalni, linijski, pomorski prijevoz kao davatelja koncesije. Podržavam ovaj prijedlog zakona jer uočene nedostatke u provedbi prethodnog rješava u korist brojnih korisnika, najprije naših otočana, ali i mnogih turista znatiželjnika koji provjeravaju zaslužuju li to hrvatski otoci titulu najljepših otoka svijeta. Hvala. Hvala. Završni osvrt državni tajnik Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvažene gospođe i gospodo zastupnici. Zahvaljujem se na podršci koju ste dali u ovom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu. Kao što je već i rečeno postoje četiri pretpostavke kvalitetne pomorske povezanosti hrvatskih otoka. Prva je pretpostavka kvalitetne izgrađene luke. Druga je pretpostavka kvalitetni, dobri i brzi brodovi. Treća pretpostavka je učestalost linija koje povezuju te hrvatske otoke. I četvrta ne manje važna svakako je cijena karte, odnosno cijena usluge koja se pruža hrvatskim otočanima i oni koji dolaze na hrvatske otoke. Stoga je u funkciji takvog kvalitetnog pomorskog prometa ili bolje rečeno takve kvalitetne pomorske povezanosti potrebno izdvojiti iz proračuna velika ogromna sredstva. U ovoj godini, dakle u 2009. ukupno se za tu namjenu izdvaja oko 550 milijuna kuna. Prema tome, jasno dakle da cijeli taj sustav pomorske povezanosti hrvatskih otoka košta i da bez stalnog ulaganja u pomorski promet nema niti kvalitetne povezanosti hrvatskih otoka, a nema niti kvalitetno odrađene turističke sezone. Jer nije samo ovaj pomorski promet u funkciji povezivanja hrvatskih otoka, nego je isto tako ne manje važno u funkciji kvalitetno odrađene turističke sezone. Ono što nismo u uvodu rekli, a što ni tijekom rasprave nije spomenuto, to je dakle da kroz ovaj zakon omogućava se liberalizacija u cjelokupnom pomorskom prometu, dakle liberalizacija tržišta, ali ta se liberalizacija odnosi samo na hrvatske brodare. Dakle, premda jesmo u postupku pristupanja Europskoj uniji, ovaj zakon još uvijek omogućava jedinu prijavu na natječaj brodovima koji su u vlasništvu hrvatskih brodara. Kada smo donosili zakon 2006. godine, bilo je opravdanih ili bilo je straha kako će se kroz donošenje ovakvog zakona praktično uništiti hrvatski brodari, Jadrolinija ili ostali mali privatni hrvatski brodari. Do sada je provedeni natječaj na 20 linija koji je proveden dakle ukazao i utvrdio praktično da su hrvatski brodari ojačali, a da nije došlo do njihovog slabljenja. Neovisno o tome kako ćemo kroz pregovore s Europskom unijom završiti i ovaj dio pomorskog prometa u okviru cjelokupnog usklađivanja naših zakonodavstva, naša Hrvatska Vlada je predložila Europskoj uniji da u idućih 7 godina još uvijek ostane ovaj oblik prometa prometa dostupan jedino hrvatskih brodarima, dakle da ne bude dostupan i ostalim brodarima koji dolaze iz država Europske unije. Neovisno o tome kako će taj naš zahtjev završiti, da li ćemo mi taj prijelazni period dobiti, ovakvim zakonom kada se on provede, kada se svih preostalih 36 linija koncesionira, praktično nema straha za hrvatske brodare, odnosno nema toliko bitnog utjecaja. Takav jedan ishod naših pregovora s Europskom unijom jer će sve te linije praktično biti već ugovorene i koncesionirane hrvatskim brodarima. Stoga nam se na određeni način i žuri da izmjenama ovog zakona praktično provedeno cjelokupno koncesioniranje svih linija u Hrvatskoj i na taj način, na najbolji mogući način zaštitimo hrvatske brodare. Ono još što želim reći, to je da su istaknuti amandmani od Odbora za lokalnu i područnu, odnosno regionalnu samoupravu i od strane odbora za zakonodavstvo i evo, mi ovime prihvaćamo amandmane koji su u raspravi istaknuti. Hvala.